točku dnevnoga reda, to je - Konačni prijedlog zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 805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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da, kratko. Zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić. Izvolite. **Leverić, Alen** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Osnovni razlog za donošenje zakona je normativno cjelovito uređivanje područja nadzora predmeta od plemenitih kovina, a naročito tehničkih zahtjeva u pogledu stupnja čistoće predmeta od plemenitih kovina te označivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina državnim žigom. Važeći Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina donesen je još i stupio na snagu 1993. godine u vrijeme kad se gospodarstvo Republike Hrvatske počelo prilagođavati i funkcionirati na načelima tržišne ekonomije te kada je ustrojstvo nadležnog središnjeg tijela državne uprave za područje plemenitih kovina bilo drukčije od sadašnjeg. Umjesto današnjeg Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo postojale su 4 institucije: Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski mjeriteljski institut, Hrvatska akreditacijska agencija i Hrvatski zavod za norme. Slijedom navedenog, donošenje novog zakona podrazumijeva to da će u pogledu sadržaja propis obuhvaćati isto upravno područje koje normira važeći Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina, ali će ga normirati preciznije u svim dijelovima propisa te proširiti postojeći obuhvat propisa tako da će se zakonom urediti sljedeća osnovna pitanja: područje uređivanja i definicije ključnih pojmova, djelokrug Državnog zavoda za mjeriteljstvo u području plemenitih kovina, tehnički zahtjev u pogledu stupanja čistoće predmeta od plemenitih kovina, označivanje i žigosanje državnim žigom, propisivanje plaćanja troškova za označivanje predmeta od plemenitih kovina, međusobno priznavanje oznaka i žigova, uvjeti prodajnog prostora u kojem se izlažu predmeti od plemenitih kovina, sam inspektorski nadzor te prekršajne odredbe, prijelazne i završne odredbe. Važan razlog za donošenje je uvođenje novih pojmova i definicija koje do sada nisu bili obrađeni poput certifikata sukladnosti, znaka sukladnost, mješovitih predmeta od plemenitih kovina i drugih pojmova. Nadalje, podrobno je opisan inspekcijski nadzor nad prometom predmetima od plemenitih kovina te definiranje prava i obaveza proizvođača, ali i dobavljača predmeta od plemenitih kovina. Nacrt prijedloga zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina s konačnim prijedlogom zakona notificiran je u skladu s izmijenjenom Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. godine o utvrđivanju postupka obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva. Hvala lijepo. Zahvaljujem zamjeniče. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Đuro Popijač. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče. Dakle zakon koji je preživio od '93. godine još prošlog stoljeća evo doživljava svoju novu verziju. Nije to toliko tragično što neki zakon doživi 20 i nešto godina, možda je tragičnije što i zakone koje donosimo u jednoj godini nekoliko puta u toku godine mijenjao. No međutim, evo ovaj zakon je očigledno odradio svoje, promijenile su se i okolnosti u Hrvatskoj, mnogo je drugih akata doneseno, a i sama regulativa Europske unije, a i postali smo članica zahtijeva da se i ovo područje ponovno regulira. Zamjenik ministra je rekao što je suština promjena ovaj zakon će kako je sada i formuliran, a i prihvaćen je, dakle prošao je i proceduru prihvaćanja od strane Europske komisije. Dakle, u potpunosti je usklađen i Hrvatska ulazi u ovaj svijet sa jednakom regulativom kao što to vrijedi i u EU. Možda malo kasno, s obzirom da smo već 2 godine punopravna članica EU. Da li je on trebao biti promijenjen ranije? Vjerojatno je. I da li bi ovaj zakon ili neki drugi mogao na neki način obuhvatiti i probleme i ono sve što se događalo sa zlatom i plemenitim kovinama gdje su građani masovno prodavali svoje predmete od plemenitih kovina to je zaista pitanje. Ali vjerujem da će ovaj zakon doprinijeti da se ovo područje bolje izregulira. Ovdje se govori o mnogo stvari koje su bitne u domeni označavanja prometa, certificiranja. Govori se i o uvjetima koje moraju zadovoljavati prostori za prodaju. Međutim, nisam pronašao drugu stvar, a to je uvjeti koji trebaju zadovoljavati i način kako se to može činiti, oni koji otkupljuju i rade dalje nekakvu trgovinu i promet sa predmetima od plemenitih kovina, a koji se prvenstveno odnose na privatne osobe koji svoje predmete zalažu ili koje je prodaju iz razno raznih razloga. Jer ovdje piše samo uvjeti prodajnog prostora. Ne znam sad da li je to ili će biti potrebno izregulirati u ovom zakonu ili negdje drugdje. Ali mislim s obzirom na ono što se događa u Hrvatskoj da bi vjerojatno se trebalo pozabaviti i tom temom. Ništa posebno se ovdje nema reći, tehnički zakon i evo nema razloga da ga i ne podržim. Hvala Zahvaljujem kolegi Popijaču. U ime kluba HNS-a govorit će uvaženi Marijan Škvarić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Kada govorimo o Prijedlogu zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina s konačnim prijedlogom zakona klub HNS-a, Liberalni demokrati će ga podržati. U tom dijelu, u vezi tog zakona želimo istaknuti nekoliko ključnih stvari. Prvo je što postojeći zakon je zastario i nužno ga je osuvremeniti obzirom da je donesen 1993. godine. I samo za primjer, novčane kazne u prekršajnim odredbama postojećeg zakona su još uvijek propisane u njemačkim markama u dinarskoj protuvrijednosti. To već govori dovoljno o potrebi za novim zakonom kao i sve promjene kroz koje je RH prošla u posljednjih 22 godine. A ključna promjena je punopravno članstvo u EU čijem se unutarnjem tržištu i praksi europskih zemalja trebamo prilagoditi. Drugu stvar koju bi htjeli kao ključnu stvar izdvojiti, a to je je moderan i suvremeni zakon je preduvjet i punopravnog članstva RH u Međunarodnoj konvenciji o nadzoru i označavanju predmeta od plemenitih kovina. Inspekcijski tim konvencije koji je u studenom 2014. godine proveo inspekcijski nadzor u laboratorijima Državnog zavoda za mjeriteljstvo kako bi utvrdio zadovoljavamo li sve uvjete za pristup konvenciji u svom izvješću naveo je pod točkom 68. kako je ovaj prijedlog novog Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina jedan od najmodernijih zakona u Europi, te je pohvalio aktivnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Ministarstva gospodarstva. Ja im ovim putem i čestitam na jednoj ovakvoj konstataciji i izjavi. I navedeno izvješće je na sastanku konvencije 10.3.2015. u Tel Avivu jednoglasno usvojeno čime je započet postupak ratifikacije pristupa hrvatske konvencije u svim zemljama članice konvencije. Ono što je važna uloga novog zakona također jest što je prije svega to i zaštita potrošača čiji smo i svjetski dan nedavno obilježili 15.3. koji je prilikom kupnje predmeta od plemenitih kovina koje su označene državnim žigom RH imaju jamstvo deklarirane čistoće, a i preciznije je uređeno inspekcijskim nadzorom u ovom zakonu i omogućuje se kvalitetnom kontrolom tržišta.

Zahvaljujem. Želi li zamjenik zaključno? Nema potrebe. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem zamjeniku